Prelazimo na - Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2008. godinu Podnositelj je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Podnijela je dakle izvješće na temelju članka 31. Zakona o zaštiti osnovnih podataka. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednice. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? U ime predlagatelja gospođa Vilena Gašparović, zamjenica ravnatelja agencije. Izvolite.

gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Agencija za zaštitu osobnih podataka svake godine podnosi izvješće o svom radu Hrvatskom saboru temeljem članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Tako je učinila i ove godine. Danas je na raspravi Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2008. godinu. U radu agencije ovo je već 4. izvješće po redu. Iz izvješća je razvidno kako je agencija jačala i jača svoju nadzornu ulogu iz godine u godinu. Njena osnovna zadaća je nadziranje zaštite osobnih podataka na teritoriju cijele Republike Hrvatske, tj. kako voditelji zbirki osobnih podataka prikupljaju i obrađuju osobne podatke, odnosno da li krše zakon i koliko poštuju odredbe ovog zakona. Agencija je u svojem izvješću navela i vidljivo je kako je težište u 2008. godini osim na broju provedenih nadzora radila i usredotočila se na obradu osobnih podataka u pojedinim sektorima. Najviše pažnje je obratila u prikupljanju i obradi osobnih podataka u sektoru elektroničkih komunikacija, zdravlja, u sektoru znanosti, prosvjete i kulture jer su ovo područja u kojima je zastupljeno, odnosno u kojima se prikupljaju osobni podaci u velikim količinama, posebno u zdravstvu gdje se radi o osjetljivim podacima. Iz analize ovog izvješća vidljivo je stanje u području zaštite osobnih podataka, odnosno da li ta zaštita prava na osobne podatke je poštovana. Osim toga, agencija je postala punopravna članica međunarodnih konferencija i radnih tijela Europske unije u području zaštite osobnih podataka. U prošloj godini surađivalo se sa svim tijelima državne i javne vlasti, naročito u pripremama prijedloga pojedinih zakona u onome dijelu u kojemu je agencija mogla dati svoje mišljenje na osobne podatke. Činili smo sve kako bi pokušali promicati pravo na zaštitu osobnih podataka i u tu svrhu organizirali smo seminare, konferencije, a također surađivali smo i sa drugim tijelima, institucijama, tako sa Akademijom lokalne demokracije. S njom smo zajedno radili na promicanju kako prava na pristup informacijama, tako i o promicanju o promicanju prava na zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu agencija je i štampala brošure, obilježavala je Europski dan zaštite osobnih podataka, radila ankete kojima je pokušala doznati koliko su građani upoznati uopće sa pravom na zaštitu osobnih podataka, da li uopće znaju da postoji zakon i da je to njihovo pravo zakonom zaštićeno, kao i da postoji institucija koja će im u ostvarivanju tog prava, odnosno u povredi na pravo pomoći. Agencija se u svom eto razvojnom putu, u trajanju od ove 4 godine pokazala kao institucijom koja u području zaštite osobnih podataka napreduje, koja pomaže također drugim zemljama koji još, kao i mi, nismo u Europskoj uniji, ali koje tek su u osnivanju svojih nadzornih tijela i institucija i koje tek donose zakone o zaštiti osobnih podataka. Tako je Europska unija prepoznala ovu našu državnu instituciju i agencija se natjecala u dobivanju projekta kojim će jačati svoju nadzornu ovlast. U vrijeme podnošenja ovog izvješća, mi smo ušli u projekt IPA-u i tim projektom dalje ćemo raditi na razvoju kako zakona, dakle usavršavanja zakona, jer nam je zakon ustvari usklađen sa europskom direktivom, osim još nekih malih primjedba koje obično svake godine proslijedi Europska unija. Dakle radit ćemo na usavršavanju, na promidžbi prava na zaštitu osobnih podataka kroz taj projekt, i pokušati se približiti što višim standardima zaštite osobnih podataka. Takva agencija temeljem i zakona i svog postojanja nije represivna institucija i nema kaznenih ovlasti da može direktno sankcionirati prekršitelje, dakle sve one koji ne poštuju odredbe i krše prava prava na zaštitu osobnih podataka. Agencija će i dalje kao osnovnu zadaću i cilj u daljnjem razvoju, a i pokušat će kroz ovaj projekt raditi na poduci, na edukaciji kako građana tako i svih onih koji obrađuju osobne podatke. Hvala lijepo. Vidim da ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Ivan Šantek. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo zamjenice ravnatelja, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će Godišnje izvješće o radu za 2008. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka koje se ovom Domu dostavlja na temelju odredbe članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Sukladno članku 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće poslove kao javne ovlasti. Nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na uočene zlouporabe prikupljanja osobnih podataka, sastavlja listu državnih i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih zakonom, vodi središnji registar u kojem se objedinjuje evidencija o zbirkama osobnih podataka koji dostavljaju voditelji zbirki sukladno Agencija obavlja i druge poslove sukladno članku 33. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Sredstva za rad agencije osigurana su temeljem članka 28. Zakona o zaštiti osobnih podataka iz državnog proračuna Republike Hrvatske. razumije./… godinu iz državnog proračuna agenciji su bile osigurana sredstva od 7 milijona 170 tisuća kuna, a od tog iznosa utrošeno je 6 milijuna 854 tisuće 933 kune, što iznosi 95,61% i u odnosu na osigurana i planirana sredstva. Razliku u izvršenju plana od 4,39% u iznosu od 315 tisuća kuna odnosi se na rashode za plaće, jer u izvještajnoj godini nije osigurana dinamika zapošljavanja radi nedostatka odgovarajućeg prostora, a datim mjerama štednje utjecalo se na smanjenje materijalnih rashoda. Na dan 31. prosinca 2008. godine u agenciji je bilo zaposleno 24 osobe, od toga visoke stručne spreme 16 osoba, više stručne spreme 3 i srednje stručne spreme 5 osoba. Na poslovima zaštite osobnih podataka zaposleno je 7 diplomiranih pravnika. Poslove nadziranja zakonitosti u prikupljanju i obradi osobnih podataka obavljaju 4 diplomirana pravnika, dok …/Govornik se ne razumije./… tehničke zaštite, odnosno informacijske sigurnosti osobnih podataka obavljaju dva diplomirana inženjera.

U poglavlju 10 izvješća detaljno je prikazana suradnja i sudjelovanja u projektima državnih tijela i tijelima javne uprave kao što su Ministarstvo pravosuđa, Središnji državni ured za razvojnu strategiju, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Vladin Ured za ljudska prava, Ministarstvo financija, Središnji ured carinske uprave, Vladin Ured za e-Hrvatsku, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. U 12 poglavlju opisano je postupanje agencije na upite državnih tijela, pravnih osoba i građana. Agencija je zaprimila u 2008. godini ukupno 155 neupravnih predmeta, od čega je udio mišljenja 102 ili 66%, a udio ostalih predmeta, odgovora i očitovanja je 53 odnosno 34%. Osim gore navedenih predmeta tijekom 2008. godine agencija je riješila 122 predmeta koja tematski obuhvaćaju sljedeća područja. Usklađivanje zakonodavstva, pridruživanje Europskoj uniji, međunarodni transfer osobnih potaka, projekti, interni akti i prijedlozi, izmjena propisa i drugo. Iz iznesenih podataka razvidno je da u 2008. godini zaprimljeno 277 neopravdanih predmeta, a isti su riješeni do kraja godine. Upiti gore navedenih subjekata uglavnom su se odnosili na slične teme kao i u prethodno izvještajnom razdoblju pa je agencija donosila mišljenja, preporuke upute i odgovore kao što su. Zastupanost osobnih podataka sadržanoj u radnoj knjižici i osobnih podataka sadržanih u službenoj evidenciji visoko školskih ustanova, pristup informacijama koja sadrže osobne podatke, informacija o osobnim podacima djeteta, uporaba osobnih podataka na internetskom servisu Facebook davanje osobnih podataka za potreba državne statistike, objava na web stranicama osobnih podataka učenika i profesora, objava osobnih podataka državnih službenika, posebni podaci umrlih sadržani u državnim maticama, videonadzor, objavljivanje imovinske kartica pravosudnih dužnosnika na web stranicama Ministarstva pravosuđa, osobni podaci o dioničarima, vezano za ovlaštenje u uvide i korištenja istih, objava rezultata na web stranicama fakulteta, davanje podataka potrebnih u svrhu znanstvenog istraživanja, prikupljanja osobnih podataka, fotografija predškolske i školske djece, prikupljanja i uporaba osobnih podatka fotografija na javnim mjestima, prikupljanje i uporaba osobnih podataka za potrebe nagradne igre. I 13. poglavlju prikazan je pregled nadzora koje je provela agencija. Analizirajući broj provedenih nadzora po službenoj dužnosti u pojedinim sektorima, razvidno je kako je agencija u 2008. godini posebnu pažnju posvetila zaštiti osobnih podataka o zdravlju, jer su u prethodnom izvještajnom razdoblju utvrđene povrede zakona i neodgovarajuća tehnička zaštita osobnih podataka o zdravstvenim o zdravstvenim ustanovama. Sektor telekomunikacije ... s naglaskom na obradu i prikupljanje velikog broja podataka i provođenja mjera tehničke zaštite radi pristupa i dostupa osobnih podatka neovlaštenih osoba. U sektoru državne uprave nadzirana je obrada osobnih podataka, a vezano za međunarodni prijelaz državne granice radi uvođenja nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom Ministarstva unutarnjih poslova. U obrazovanju i znanosti nadzirana je obrada osobnih podataka učenika radi primjene i uvođenja novih informacijskih tehnologija e-matica. Postupajući po službenoj dužnosti od navedenih 288 mjera ... radi dostave evidencije o zbirkama osobnih podataka u središnji registar, pristupilo 125 voditelja ili 43%, a nije postupilo po nalogu 163 voditelja ili 57%. Budući da se po naloženim mjerama nije postupalo voditelja zbirki razvidno je da stupanj poštivanja prava građana u obradi osobnih podataka još nije na zadovoljavajućoj razini koje je agencija kao nadzorno tijelo htjela postići. Stoga za nepostupanje po nalozima agencija će prema voditeljima zbirki pokrenuti prekršajnu odgovornost prema nadležnom tijelom temeljem članka 34. i članak 36. Zakona o zaštiti osobnih podataka. U 2008. godini nove obveze koje je agencija dobila potvrđuju da se u Republici Hrvatskoj na području zaštite osobnih podataka uključila u načine i oblik i djelovanja i traženja najboljeg rješenja na moguće izazove i ukupnom djelovanju koje se traži od jedne buduće članice Europske unije. Međutim, kako ističu u izvješću svi ciljevi i zadaci nisu u potpunosti ostvareni. Kako ističu podizanje svijesti građana, pojačanje odgovornosti obveznika u zaštiti i primjeni privatnosti i pojačavanje informacijske sigurnosti, edukacija mladih o značaju ovog područja i dobro i učinkovito djelovanje, neispunjavanje obaveza buduće članice Europske unije su glavni predstojeći zadaci u narednom periodu. Iz svega ovog navedenog vidljivo je da je izvješće za prošlu godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka cjelovito i sveobuhvatno, kao kako klub HDZ-a će ga prihvatiti. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zamjenice ravnatelja, kolegice i kolege zastupnici. Iz izvješća koje je pred nama vidljivo je da je agencija kroz provedbu aktivnosti prepoznata kao partner u zaštiti i nadzoru privatnosti građana, te da Vlada Republike Hrvatske na području zaštite osobnih podataka iz godine u godinu ulaže sve veće napore za kvalitetnije uređenje ovog područja, a u cilju ostvarenja najvišeg standarda zaštite osobnih podataka. Kao i obično želimo obrazložiti razloge zbog kojih formiramo ovakav stav i podržavamo ovo predmetno izvješće. Izvješće na cjelovit način i kroz prihvatljivu strukturu prikazuje obaveze i probleme s kojima se agencija susretala tijekom 2008. godine. Pri tome je prepoznata kao subjekt nadzora i partner u zaštiti privatnosti, ne samo od državnih i županijskih tijela i institucija, nego i od medija, sindikata, ali i od samih građana. Međutim iz predmetnog izvješća je razvidno da stupanj poštivanja prava građana u obrani osobnih podataka još nije na zadovoljavajućoj razini koju bi htjeli doseći. Pri tome agencija kao nadzorno tijelo poradi na nepostupanju po nalozima pred nadležnim tijelima pokreće i prekršajnu odgovornost protiv odgovornih osoba. Vrlo su interesantni upiti koje je agencija zaprimala, te se oni uglavnom odnose na slične teme ili pitanja. Kao i u prethodnom izvještajnom razdoblju i nabrojiti ćemo neke, a prije svega je to dostupnost osobnih podataka sadržanih u radnoj knjižici i osobnih podataka sadržanih u službenim evidencijama visoko školskih ustanovama, informacije o osobnim podacima djeteta, upotreba osobnih podataka na internetskim stranicama, prikupljanje, dostava, objava i iznošenje podataka iz Republike Hrvatske u druge države, uporaba vido nadzora na javnom mjestu, crne liste u bankama, imovinske kartice dužnosnika, davanje na korištenje matičnih brojeva građana, kao i niz drugih podataka. Pored toga za pohvaliti je javnost rada agencije preko info telefona, jer se i na taj način želi što više približiti korisnicima usluga posebno našim građanima. Ovom prilikom bi ukazali na primjer zaštite podataka u sustavu telekomunikacije, trgovine i zdravstva, što mogu biti jako osjetljiva područja. Naime, razvoj informacijske komunikacijske tehnologije u trgovini i zdravstvu stvara pretpostavke za brži i jednostavniji pristup podacima korisnika, usluga kupaca ili bolesnika. Tu se između ostalog misli na čuvanje podataka o prometu i korisnicima podataka telekomunikacijskih usluga u suprotnosti s propisima provlačenju kreditnih kartica osim za čitač koji je namijenjen za plaćanje kroz čitač na blagajni kako bi trgovci stvorili zbirku podataka o kupcima misli se na razne registre o bolestima pacijenata koji nisu zaštićeni na način sukladan propisima koliko dobrog sa sobom može nositi jednostavan pristup podacima, tako isto može rezultirati i neželjenim pojavama posebno ako informacije dospiju do nekoga tko ih želi zlorabiti ili na taj način nanijeti štetu pojedincu, obitelji ili zajednici. Na primjer, podizanje nezaštićenih laboratorijskih nalaza. Sjetimo se samo davanja takvih informacija o HIV pozitivnim djevojčicama i problemima s kojima su se srele pri upisu u vrtić odnosno školu. Pored spomenutih sektora telekomunikacija, trgovine, zdravstva problemi su prisutni u sektoru znanosti i obrazovanja. Slažemo se s prijedlogom agencije da prioritet u narednom razdoblju bude pojačan rad prema udrugama za temeljna ljudska prava te studentima i učenicima. Posebno bi željeli ukazati na problem prava na privatnost osnovno školske djece. S tim u vezi preporučamo veći angažman te suradnju nadležnog ministarstva i Agencije za zaštitu osobnih podataka te apeliramo na potporu medija koji bi svi zajedno bili u službi edukacije predstavnika škola te roditelja i na taj način upozoravali na izvore manipulacije nedobronamjernih pojedinaca koji mogu naštetiti pravima privatnosti djece. Na taj način će se smanjiti zlouporabe koje postoje kod objave osobnih podataka djece na internetskim stranicama dostupnih neograničenom krugu korisnika. Nadamo se da će agencija i u narednom razdoblju utjecati na podizanje svijesti građana, povećanu odgovornost obveznika u zaštiti i primjeni privatnosti, povećanju informacijske sigurnosti, pitanju primjerenijih prostornih uvjeta u edukaciji stručnih kadrova i implementaciji međunarodnih normi. Općenito gledano kultura zaštite podataka zahtijeva jasna određena i ponašanja osoba kojima su ti podaci dostupni. S obzirom na to da se veliki dio osoblja iz tijela državne uprave i pravnih osoba tijekom svog profesionalnog rada sreće s mnoštvom vrlo osjetljivih podataka neophodno je još kvalitetnije definirati pravila njihovog ponašanja i njihov odnos prema podacima i informacijama. Ta pravila moraju biti jasna, dostupna javnosti i služiti kao vodič u ponašanju profesionalaca. Stoga Hrvatska seljačka stranka podržava napore Vlade i mjerodavnih tijela koji ulažu napore za zaštitu osobnih podataka od mogućih zlouporaba. Pri tome želimo pohvaliti i podržati ostale sudionike u lancu koji skrbe o povećanju zaštite osobnih podataka od moguće zlouporabe. Uz sam kraj naše rasprave reći ćemo da nam izvješće daje nade da u bližoj budućnosti možemo očekivati još bolje stanje na na ovom području. Iz svih tih navedenih razloga Hrvatska seljačka stranka će podržati Izvješće o radu Agencije za 2008. godinu. Hvala lijepa.

u ime kluba HNS-a moram odmah na početku izjaviti da mi nećemo podržati ovo izvješće. Ima čitav niz razloga za to a ja ću spomenuti najvažnije. No, za uvod da kažemo za one koji su zaboravili da je ovo agencija koja se proslavila onim čuvenim mišljenjima oko objave registra branitelja kad je u relativno kratkom vremenu dala dva oprečna mišljenja. U prvom je rekla da nema nikakvih zakonskih prepreka da se objave podaci podaci iz općeg dijela registra, a u drugome kad je gospođa potpredsjednica Vlade sadašnja premijerka ih opomenula svojim pismom da baš nije jasno što to tamo piše onda su eksplicite napisali da nema naravno zakonskih uvjeta. Dakle, to je agencija u kojoj radi 24-ero ljudi, jedan solidan pogon. To vam je otprilike tri puta više nego što radi po našim uredima za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola po županijama i gradovima. E sad, što radi 24-ero ljudi. 24-ero ljudi najprije raspolaže sa 5 stotina kvadrata svoga prostora što znači da svaki od njih ima više od 20 kvadrata uredskoga prostora prosječno po osobi. Dakle, velika je gužva. Kao što vidite, jako su skučeni. Pretpostavljam da je to otežalo uvjete njihovoga rada pa su onda ukupno nabrojali 3 tisuće 316 predmeta koje su riješili s tim da se predmetima nazivaju da se razumijemo i najobičnije evidencije odnosno primanja tzv. evidencije osobnih podataka a to je jedan od najlakših poslova koje možete uopće zamisliti u upravi. Dakle, netko vam mailom pošalje evidenciju, vi je samo pohranite i to je sve. 331 predmeta kojega su zaprimili uspjeli su riješiti 3 tisuće 316 uz velike nadčovječne napore ima čak 277 neupravnih predmeta, 196 neposrednih nadzora kod voditelja zbirki, tako da kad pogledate kako su se silno trudili to je jedan učinak koji bi ovoj agenciji mogao slobodno dati epitet banje koviljače, tko radi u toj agenciji pala mu je sjekira u med samo tako. Rijetko ćete naći u našoj javnoj upravi neku instituciju u kojoj se tako fino i bez ikakvih stresova. Ja mislim da će ovi koji rade u toj agenciji živjeti stotinu godina, kod njih stresa i brzine nema. Oni su naime uspjeli ogovoriti na 641 telefonski poziv u 220 radnih dana što je malo manje od tri dnevno jer to su vrlo komplicirani pozivi. Naime, znate kako morate dugo objašnjavati je li netko imao pravo koristiti vaše osobne podatke ili nije. Dakle, taj telefonski razgovor mora trajati najmanje otprilike 45 minuta jer inače u dva sata koliko je otvorena linija dnevno ne stane više od tri poziva. Dakle, nema besplatne linije nego dva sata dnevno pa ako imate sreće da nazovete u ta dva sata a da nije dignuta slušalica eto binga, dobit ćete odgovor na svoje pitanje a ako zovete izvan ta dva sata onda će vam se reći da je jako žao ali ta dva sata otvorena za javnost su prošla, pa da nazovete sutra. Dakle, imate tu još detalja recimo uz sve naše međunarodne aktivnosti koje su hvale vrijedne eto ova se agencija učlanila i u tzv. Frankofonu konferenciju. Na moje pitanje na odboru zna li ključna osoba, dakle ravnatelj ove agencije zna li francuski rečeno je ne zna jer sam ja pomislio čovjek zna francuski pa da o istome trošku kad već ide na međunarodne skupove da se približi Frankofonoj konferenciji da ne mora plaćati prevoditelja pa zgodno bi bilo vidjeti šta rade recimo se ne razumije./… Belgija, Luksemburg, šta rade na ovome polju unatoč svih onih drugih međunarodnih institucija, odnosno koordinacija i konferencija u kojima već sudjelujemo. Međutim, čovjek ne govori Francuski pa eto ne razumije./… Božja mora opet voditi nekoga sa sobom tako da ne može jedna osoba obaviti to nego mora ih ići dvoje. U svakome slučaju jedan dobar korak naprijed je tiskanje materijala, info materijala kojima se agencija počela baviti, međutim, ja kada sam vidio te materijale, ja nisam mogao vjerovati da takvi materijali postoje. Naime koja je svrha tiskanih materijala u ovom konkretnom slučaju. Dakle, uspostavi se katalog tzv. najčešćih pitanja, odnosno pitanja koja dobijete najvećom frekvencijom od ljudi koji ne znaju krše li se njihova prava ustanovljena Zakonom o zaštiti osobnih podataka ili ne. I vi morate specificirati ta pitanja po frekvenciji i dati koncizne odgovore koji odgovaraju sa da li ne. Pogledajte te printane materijale, nadam se da ste ih dobili svi u svoje …/Govornik se ne razumije./… pa ćete vidjeti tamo kako izgleda recimo odgovor na pitanje smije li netko vas kamerom snimati na posao. Ako vi meni iz toga odgovora dočarate smije li ili nesmije, ja plaćam ručak. Dakle, čemu služe ti odgovori, ja ne znam. Dakle, čovjek je, smatra da je ugrožen u svome pravu, u konkretnoj situaciji i traži pitanje da li poslodavac ima pravo mene snimati. Odgovor je, ići ćeš vratiti se nikada nećeš, …/Govornik Gdje god stavite gospodine Rošin. Druga stvar, recimo to vam je jedna situacija, ako niste znali ravnatelj nacionalne i sveučilišne knjižnice je stavio kameru iznad ulaza u svoj ured. Jer valjda da ne zaboravi tko mu je sve bio, pa da ostane to i video zapisano. I sada se postavlja pitanje što čovjeku koji vodi jednu kulturnu ustanovu treba kamera prema vratima vlastitoga ureda. Je li to kršenje nekih prava ili nije? Ili je to jedno notorno bacanje novaca? A može biti da ta kamera uopće ne radi, nego onako da je se ne razumije./… tako da ljudi koji prođu odmah stanu …/Govornik se ne razumije./… da ne bi slučajno bilo da ne misle da ih ne gleda veliki brat. Sada malo karikiram, ali agencija ima toliko posla u ovoj državi da rade dan i noć ne bi stigli sve obaviti ali ne na ovaj način. Čekajući da vas netko telefonom nazove, čekajući da vam pošalje zbirku podataka, to nije to. Zemlja koja je uvela sustav zaštite osobnih podataka relativno nedavno, koja razvija sustav na načelima koja funkcioniraju u zemljama sa puno dužom tradicijom i iskustvom, pa ako hoćete možda i eklatantnim primjerima zlouporabe, mora biti proaktivna u uspostavi toga sustava. Agencija koja nadzire provedbu cijelog toga sustava zaštite mora dakle imati proaktivnu ulogu. Vrhunac promocije ove agencije je to što su njeni djelatnici otišli, zamislite, to piše ovdje u izvještaju u City Centar One i postavili štand. I dijelili promotivne materijale. Pa šta mi stvarno mislimo da u City Centar One zalazi prosjek hrvatskoga društva, odnosno dovoljan broj građana. Pa nemojmo se time hvaliti. Pa neka to bude neki mali pilot, da vidimo znamo li na štandu raditi i komunicirati sa ljudima. Treba biti puno agresivniji, treba izaći puno šire i otvorenije. Što je sa uspostavom Internet portala na kojemu će se sve ove vrste informacija servisirati ljudima. Zašto uopće treba zvati telefonom, propitivati određene situacije, kada se može po određenom obrascu uspostaviti stotinu različitih situacija i odgovora na frekventna pitanja. Više bih volio, dakle, da agencija proaktivno djeluje nego da se baškari u tih svojih 5 stotina kvadrata i da odgovori na 641 poziv telefonom godišnje. Ja se nadam da će ljudi koji dobivaju plaću iz državnoga proračuna a rade u ovoj agenciji ipak se malo trgnuti i shvatiti da njih 24 bi trebali imati puno veći učinak od onoga koji je ovdje opisan. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I sada je na redu uvaženi zastupnik Arsen Bauk. U ime kluba SDP-a., izvolite. Ispričavam se, točno, prije toga je ispravak, uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Ispravljam netočan navod kolege Beusa da agencija daje isključivo dvosmislene odgovore. Primjerice i ja sam bio jedan od onih koji su nazvali agenciju. I kada sam ih pitao je li u skladu sa zakonom da se JMBG javno nalazi na web stranicama jednog omanjeg, da ne kažem minornog dnevnog lista koji je pretvoren očito u partijsko glasilo i nalazi se još od 1999. godine a to nije uklonjeno, skupa sa vašim, gospodine potpredsjedniče, oni su mi jasno i odgovorili, ne,

15. 12. 1999. godine nalaze se objavljene liste kandidata za parlamentarne izbore 2000. godine i na njima se nalaze JMBG-ovi svih kandidata sa svih lista u svim izbornim jedinicama na tim izborima. Kako je u međuvremenu od objave toga JMBG ipak postao tajan na ovaj ili onaj način, mislim da bi trebalo, posebno agencije da bi trebalo dakle zamoliti Vjesnik da te stranice ukloni sa svojih web stranica pa da ne čini dostupan JMBG velikom broju ljudi, tim više što se odonda zakon promijenio ali jedinstveni matični broj građana je ostao. No, vratiti ću se jedinstvenom matičnom broju građana, nakon toga. mi u ovome Visokom domu raspravljamo o izvješćima velikog broja agencija i Klub SDP-a u većini, velikoj većini slučajeva glasuje za prihvaćenje izvješće agencija koje dolaze u ovaj Hrvatski sabor. No, međutim, što se tiče ove agencije nažalost ne možemo glasovati za prihvaćanje ovoga izvješća, izvješće nećemo podržati jer držimo da agencija nije ispunila svoju najvažniju svrhu a to je da bude neovisna da radi svoj posao. Ovo drugo možda radi, možda ne najbolje ali na neki način, ali po našem mišljenju ona nije neovisna od utjecaja politike. Argumentirati ću to njihovim vrludanjem od pitanju objave registra branitelja, odnosno dijela registra branitelja jer držimo da u registru branitelja ima i stvari koje se ne mogu objaviti ali da se neke stvari mogu objaviti i da su oni dakle, dali mišljenje da ne postoji obaveza Vlade da to objavi a nakon intervencije su rekli da ne postoje zakonske pretpostavke da se to objavi. Dakle, to je ključan dokaz ustvari ustvari da je ova Agencija podložna mijenjati mišljenje pod političkih pritiskom i zbog toga nažalost ne možemo podržati njihovo izvješće i njihov rad. Svako od nas vjerojatno se nađe začuđen kada dobije pismo sa adrese koje nije očekivao, kada ga upoznavaju sa novih proizvodima, proizvodima, kada na neke druge načine bude ustvari obaviješten da o njemu netko vodi računa, a da on toga ni sam nije svjestan. Najčešće se ustvari radi o o trgovinama gdje ste platili kreditnom karticom, ali cilj plaćanja kreditnom karticom nije bio zato da onaj kome se platili pokupi vaše ime i prezime, pa da vas onda poslije bez vašeg pristanka o tome, o novitetima obavještava, nego valjda da se plati. Također, cilj objave imena, prezime i adrese i telefonskog broja u telefonskom imeniku nije da to netko pokupi pa vam ponovo pošalje nekakvo pismo, nego je to cilj da vas netko nazove na taj broj, čim ste objavili javno taj broj. Također moguće je reći da i prilikom potpisivanja peticija potpisujete peticiju za ono za što ste potpisali peticiju, a ne da onaj kome ste potpisali peticiju, ukoliko je još uzeo i sve vaše ostale podatke, to poslije koristi za raznorazne načine. Što se tiče jedinstvenog matičnog broja građana, kao informatičar držim da ga nije trebalo niti učiniti tajnim, jer on u osnovi osim datuma rođenja ne sadržava neki bitni osobni podatak. No međutim, jedinstveni matični broj građana ili bilo koji drugi broj, pa tako i ovaj osobni identifikacijski broj je za svakog informatičara najlogičniji izbor za primarni ključ bilo koje baze podataka o bilo kome i ukoliko nije moguće pretražiti nešto po jedinstvenom matičnom broju, onda će sad to bit moguće po OIB-u pa držim stoga nije to bilo potrebno raditi. No međutim, sad kad je zakon već donesen, onda se na razine načine oni kojima je dakle taj broj i dalje potreban jer sve njihove baze podataka rade na tom broju, pa onda uzmu vaš matični broj, pa onda zamijene tri četiri znamenke, pa se ustvari dobije jedna permutacija jedinstvenog matičnog broja. To je, tko se malo razumije u matematiku, algoritme, to je ista stvar. Dakle, na jednoznačan način se može temeljem nekog drugog broja doći do jedinstvenog matičnog broja građana i prema tome ponovno tu nije ispunjena svrha. Također, često se događa da prilikom ispunjavanja pojedinih obrazaca ste ponovo dužni ostaviti svoj jedinstveni matični broj. Naravno, možete vi, u pravilu se ustvari radi o tome da je onome tko ispunjava ponekad u koristi da ostavi svoj matični broj, jer ukoliko to ne bi napravio izgubio bi nešto drugo što bi dobio ispunjavanjem tog formulara. tu onda dolazi ustvari pitanje nemoći pojedinca protiv nekakvog sustava, jer iako je država učinila jedinstveni matični broj tajnim, činjenica je da vi nećete moći ostvariti neko pravo ukoliko uz osobnu iskaznicu ne ponesete i nešto gdje piše vaš JMBG da bi nekoga uvjerili da ste vi da ste vi upravo taj o kojem se radi. Zbog toga držim da u radu ove Agencije postoji još puno prostora da se ona nametne kao važan čimbenik, da se prepozna kao partner građanima u zaštiti njihovih osobnih podataka, ali nažalost evo držimo da se s ovakvim vodstvom i ovakvim načinom postupanja, koje je podložno političkoj intervenciji, taj autoritet neće steći. Stoga, čekajući neke nove ljude na čelu Agencije sa drugačijim odlukama, mi nažalost ne možemo podržati ovo izvješće. Zahvaljujem. Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin Gospodine potpredsjedniče. Agencija ima 24 zaposlenih i u prošloj godini proračun Agencije iznosio je 7 milijuna 170 tisuća kuna. Prema izvješću vidljivo je da su imali 641 poziv u toku godinu, to je otprilike 3 poziva dnevno, 155 neupravna postupka, što je 0,6 predmeta dnevno, 122 tematska poziva ili predmeta, tako su otprilike nazvani, to je 0,5 dnevno, 539 nadzora, to je negdje oko 2,4 dnevno i 87 zahtjeva za zaštitu prava građana, to je 0,3 dnevno. Ili kad to sve skupa zbrojim to je 9,8 predmeta na dan, svih vrsta, 9,8 na 24 zaposlena. To je po jednom zaposlenom manje od 2. Ali to je konstanta u radu ove agencije, ništa nije novo u ovogodišnjem izvješću, odnosno na onoga koje smo ranije razmatrali. Međutim, zabrinula su me dva podatka iz izvješća koja su nepotpuna ili ih ja ne razumijem. U izvješću se govori o suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, to je na stranici 10. izvješća, u kojem piše da se sa MUP-om suradnja svodila na očitovanje u pravnim mišljenjima agencija po pitanju osobnih podataka sadržanih u bazama MUP-a, te davanje istih na daljnje korištenje. Da bi kasnije na stranici 18. saznali da u nadzoru MUP-a je vršen samo nadzor u evidenciji podataka pri kontroli državne granice, a nijednom rječju se ne spominje, pa zaključujem da takvih nadzora nije bilo, a to su oni koji se odnose na zbirku podataka ili zbirke osobnih podataka o građanima koje Hrvatska policija vodi. Ja vas podsjećam da u zakonu koji je bio na snazi i prije i po novom zakonu Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno naša policija je recimo ovlaštena dostavljati osobne podatke o građanima Republike Hrvatske i u inozemstvo. Mene bi interesiralo da li je agencija ikada, od postojanja do sada, izvršila uvid u kontrolu koji su to podaci, koliko podataka i zbog čega od strane Hrvatske policije dostavljenih u inozemstvo. Nadalje, prema zakonima koji su na snazi policija je dužna brisati sve netočne osobne podatke koje je prikupila. Da li je agencija prekontrolirala i zabilježila da je bilo barem jedno jedino brisanje netočnih podataka koje su prikupljeni od strane policije? Nadalje, podsjećam da je prema zakonima propisano da se osobni podaci u evidenciji policije neki brišu u roku pet godina, neki deset, neki se čuvaju trajno. Pa tako je predviđeno trajno čuvanje podataka o operativnim saznanjima i izvorima tih saznanja. Pa pitam, je li možda agencija izvršila kontrolu i podataka o operativnim saznanjima. Nisu li tamo unutra i osobni podaci koji su nakon pet ili deset godina biti brisani? Ima još. Osoba čiji se podaci nalazi u zbirci ima sukladno posebnom zakonu pravo razgledavanja dijela dijela zbirke o kojem je obavijest dostavljena tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka. Ova teška rečenica otprilike znači da građanin ima pravo izvršiti uvid u evidenciju osobnih podataka koju vodi policija, a o kojim je obavijest izvršila nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka. To je ova agencija ako se ne varam. Mene strašno interesira kako to funkcionira. Ako policija nije vašoj agencija, a u toku nadzora ste utvrdili da Ministarstvo unutarnjih poslova ali da nije dostavilo i evidencije o operativnim zbirkama osobnih podataka u središnji registar sukladno članku 46. stavku 1. zakona. Jel' to moguće? Ima li …/Govornik se ne razumije./… da je neki građanin tražio uvid u zbirku osobnih podataka u policiji a da nije dobio. Jel' netko tražio vaše posredovanje o tome? Da li policija dostavlja vama zbirku podataka koje vodi o građanima? Niti je mnogo pitanja koji se odnose na podatke koje prikuplja policija. A u izvješću najmanje o tome. Ja neću sad o karticama trgovačkih centara koji imaju osim onu plaćanje još i kartice da bi saznali kupovne navike naših ljudi. I poglavlje zdravstva. Da bih ilustrirao o čemu se radi ili zašto sam zabrinut moram citirati sljedeće. Veći broj zdravstvenih ustanova nije uspostavilo i dostavilo evidencije o zbirkama osobnih podataka. Pa nadalje. U tijeku nadzora utvrđeno je da zdravstvene ustanove osobne podatke obrađuju i čuvaju u elektronskom obliku, ali da kod većine nedostaju pisane upute i pravilnici za provođenje sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka. U nekim zdravstvenim ustanovama nedostaju uređaj za dojavu požara sukladno propisima, sigurnosne kopije podataka ne čuvaju se u sigurnosnom sefu, ne spremaju se na …/Govornik Agencija je dala rok otklone nedostataka 6 mjeseci. Jer da li ste nakon 6 mjeseci izvršili kontrolu da li su postupili po nalozima agencije. Nema ni riječi o tome. Dakle, kad dajete izvješće dali ste da neke zdravstvene ustanove kod nekih zdravstvenih ustanova nešto nije dobro, u redu da ste to našli i dali rok otklone. Onda recite jel' to otklonjeno ili nije ili je situacija sada ista. Zdravstveni podaci, podaci o zdravlju građanina po meni su isto toliko značajni, vredniji mogućnosti zloupotreba kao i one koje čuva policija. I upravo u tom sektoru bi trebali pojačati broj nadzora ali i promijeniti način izvještavanja. Tako dugo dok konkretno ne imenujete, a posebice ne apostrofirate one koji ne postupaju po vašim mjerama koje im izričete neće vas nitko poštivati u ovoj državi, kao što vas građani ne poštuju. Jer samo njih 87 se javilo za posredovanje u nečemu. Ja mislim da vi postojite prvenstveno radi građana. Da bi stekli njihovo povjerenje onda morate biti ti koje ćete javno imenom i prezimenom prozivati sve one koji zakone ne poštuje, iznijeti ih na stup srama u ovom Saboru. Ovako zamatajući probleme koji postoje i površno izvješćujući Sabor o tome nećete učiniti ništa dobro, nego ćete si samo ostaviti mogućnost da iz godine u godinu konstatirate 529 ili 539 upravna nadzora. Dali ste rok i točka. Oni su pali na ispitu. Poslali ste ih, vi ste im dali uputnicu za popravni. Jesu došli na popravni? Jesu prošli na popravnom ispitu ili su pali ponovno? U svakom predmetu, u svakom ozbiljnijem problemu morate tako postupati. Onda će građani imati povjerenja u vas. Hvala. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Kada se donio Zakon o zaštiti osobnih podataka sad već ima tome preko 5 godina. Temeljem zakona formirana je i Agencija za zaštitu osobnih podataka. Građani su to s nestrpljenjem dočekali, jer u napadima njihove privatnosti osjećali su da je ova agencija njima jamac i zaštita njihove privatnosti od svemoći prije svega krupnog kapitala, pa i onda i od države i pojedinih pojedinaca unutar takvog sustava da bi se napalo odnosno zaštitila njihova privatnost od takvih bezočnih i protupravnih napada. To je bilo s jedne strane. S druge strane očekivanja javnosti povodom ovoga, ali i svih ostalih zakona bili su upravo ta da transparentnost trošenja javnih sredstava, dakle sve ono što pripada svim građanima bude zadovoljena u što većoj mjeri. Međutim, od tada pa na ovamo imamo u biti jedan proces upravo suprotan, da često ono što je privatno i mora ostati takvo i zaštićeno unatoč brojnim konvencijama pa i zakonu i agenciji postaje javno. A ono što je javno i što treba biti otvoreno i podastrto javnosti često je prekriveno velom mističnosti i postaje tajno. I mi kao Hrvatska kao država imamo generalni problem s tim. Ova agencija prije svega na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka mora razlučiti koji su to podaci javni, a koji su osobni. sve ono što predstavlja fiskus jednako tako i kada se dijeli taj dio državnog novca iz proračuna, fizičkim ili pravnim osobama ne može biti tajna. I na tom ispitu pala je ova agencija i nema nikakvog povjerenja u javnosti. Sve ono bih se složila što su govorili moji prethodnici, kolega Bauk, kolega Lesar. A onda ne može ni djelovati, jedna institucija ne može djelovati uspješno, ako nema povjerenja javnosti. Pogotovo kada je ona izrijekom ustanovljena upravo da zaštiti javnost u pojedinim njihovim jako važnim za život segmentima. To povjerenje se stiče svojim radom, ali postavlja se odmah ovdje pitanje koliko je agencija ovisna, odnosno neovisna od politike. Upravo ta ovisnost u nekim dramatičnim situacijama i povinjavanje vladajućima upravo je razorilo to povjerenje koje je tek onda trebalo niknut. Mi se ne možemo opraviti dakle od onoga što je ovdje već bilo spomenuto, od te činjenice da Registar branitelja predstavlja tajnu, odnosno da se ima štititi kao osobni podaci. I to kod činjenice da je prije toga dato drugačije mišljenje, a onda kad se osluhnulo da vladajući ne misle podastrijeti to javnosti, unatoč njihovom traženju onda se ide, mijenja svoje mišljenje i ide se na tom tragu da bi se pokrilo očekivanje vladajućih. Tako se ne zadobiva povjerenje. Da je tomu bilo drugačije, naravno da bi i očekivanja javnosti i da biste lakše radili i onda ovo izvješće ovako ne bi ni sličilo. Ono ubiti i ne može biti drugačije. Dakle, mi imamo generalni problem s tim i to treba nešto promijeniti, ali to nije samo zadaća agencije, da budemo objektivni, što su osobni podaci, ponavljam, svatko onaj koji dobiva sredstva iz proračuna na bilo koji način, bilo da su to koncesije, bilo da učestvuje i dobio je poslove od javne nabave, bilo da dobiva određene dotacije po bilo kojoj vrsti, naravno temeljem zakona ili ugovora sklopljenog na temelju zakona, to nisu osobni podaci. Osobni podaci su poslovanje kada se tiče i kad govorimo o ovoj problematici između dvije fizičke ili pravne osobe. Ali kad se posluje s državom, kad se dobivaju sredstva od te države, to ne može biti osobni podatak gospođo i to vam mora biti načisto. Ako nam to nije jasno, onda čemu sve ostalo? Čemu sve ostalo? Sve drugo je besmisleno jer je to najbolji način da vidimo pred očima javnosti kako se troše sredstva koja pripadaju svima. Hrvatska ima s tim generalni problem. Prema tome, bilo što drugo reći, kad ovo osnovno još nije svladano, kad to nije svladala agencija ni netko drugi, odnosno kada je to kod vladajućih sporno, na jedvite jade pod pritiskom Europe po pojedine načine se to na neki način uglavljuje ta transparentnost, ali u praksi ona definitivno šteka, imamo problema s time, a agencija umjesto da ispravlja te nepravde, te pogrešne putove, ona upravo pokriva ovakve stvari. Prema tome, evo ja na ovom tragu i upravo i zbog toga neću podržati ovo izvješće o radu Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Hvala. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče i predstavnica agencije. Pa sudeći prema ovom izvješću iz 2008. godine držim da je agencija u svojoj aktivnosti bila previše samozatajna. Samozatajnost ustvari je vrlina, ali mislim da u slučaju ove agencije nije baš preporučljivo. da bi se za Agenciju za zaštitu osobnih podataka i njihovu djelatnost bilo bolje da se više čula u javnosti, a posebno u smislu aktivnosti koje su vezane za podnošenje optužnih prijedloga prema svima onima koji krše Zakon o zaštiti osobnih podataka. Što se tiče optužnih prijedloga za 2008. godinu, agencija je bila preskromna, prešparna kako bi se to moglo reći. Takvim stavom agencija nije poslala jasnu poruku onima koji ne poštuju privatnost osoba kao ni Zakon o zaštiti osobnih podataka. Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka, no nažalost upravo na te osobne podatke, na najdublju intimu traje sezona lova bez prestanka. A posebno još ako se ta osoba bavi i javnim radom. Pojedinci … /Govornik kako bi objavili neki podatak kojim bi diskreditirali osobu ili došli do podatka za potrebu ucjene. Javni radnici, bilo da se radi o osobama s estrade, iz sporta, iz političkog života konstantno su pod povećalom suočeni ne samo sa mogućnošću objave podataka koji bi trebali biti zaštićeni, nego i svim mogućim načinima na koje bi netko te podatke mogao interpretirati ili na bilo koji način njima manipulirati. Najveći lovci na privatnost osobnosti su mediji i zato me čudi da Agencija za zaštitu osobnih podataka navodeći sektore u kojima je provela nadzor na popisu nema sektor medija. Na sjednicama saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije smo češće raspravljali o kršenju privatnosti od strane medija, nego što je to navedeno u izvješću ove Agencije za zaštitu osobnih podataka, a razlog o tome neću nagađati. Dovoljno je da otvorite pojedine internetske stranice i možete dobiti svekolike informacije i dezinformacije o sebi, a da ne spominjem neke novinarske uratke. Kad govorimo o zaštiti osobnih podataka banaka ili kartičarskih kuća, to su primjeri ja mislim za sebe kako tu kolaju informacije bolje ne i spominjati. Državni sektor i sektor telekomunikacija su sigurno priča za sebe i u tim sektorima ima najviše zadiranja u privatnost iz raznoraznih razloga. Pa imali smo taj svježi primjer telecoma koji je prisluškivao svoje zaposlenike kako bi saznali tko i kojim kanalima iznosi neke potencijalne poslovne tajne, a prisluškivanje se ustvari pretvorilo u zavidnu zbirku najintimnijih materijala na kojem bi pozavidio svaki Veliki brat, a u konačnici su se time osladili jedno mediji. Sam sam bio žrtva prisluškivanja, skidanja maileova, faksova i povremenog praćenja i to skoro 5 godina od '94. do '99. godine u listopadu, kodno ime akcije je bilo "Vaga" nije to više nikakva tajna, obzirom da sam pravo na uvid te te materijale. Kada sam pročitao što su ti operativci koji su me pratili, slijedili, prisluškivali ne znam što mi sve iza leđa nisu radili. O meni prikupili važne podatka. Kada sam to pročitao onda sam shvatio svu glupost toga sustava i na što se uludo troši državni novac, no tada još nije bilo Agencije za zaštitu osobnih podataka. Zato smatram važnim da Agencija za zaštitu osobnih podataka mora biti češće prisutna u medijima i dostupna javnosti. Prvo da bi poslala i slala jasnu poruku svima onima koji ne poštuju Zakon o zaštiti osobnih podataka, što će ih snaći po slovu zakona ako taj zakon ne poštuju. Bilo da su to medijske kuće, bilo državne ustanove, banke, poduzeća, ugostitelji itd. Drugo, da češće a to nikada nije dovoljno, upoznaje građane sa svim opasnostima koje vrebaju kroz manipulaciju osobnim podacima, krađom identiteta, otvaranjem ili stvaranjem lažnog profila, osobe sa internetskim stranicama. I treće, agencija mora javno iznositi imena svih subjekata. Nema razloga da agencija skriva, odnosno taji imena ili iznosi samo za za neke subjekte imena koji su kršili Zakon o zaštiti osobnih podataka, a ne iznosi transparentno javno podatke svih subjekata koje krše taj Zakon o zaštiti osobnih podataka. Mislim da se to može vidjeti iz izvještaja, da su nažalost su nažalost djelomice iznijeti ti podaci. Ne vidim razloga zašto bi nekoga tajio. Onaj tko krši zakon, zašto ga tajiti. Treba ga javno prozvati i pokazati da je to taj i taj subjekata. Tako da bi vas molio za taj izvještaj koji će se raditi iduće godine za ovu godinu, neka se navedu transparentno svi subjekti koji su kršili zakon. Nema razloga da ih vi kao agencija štitite. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvažena Vilena Gašparović, zamjenica ravnatelja agencije. Izvolite. Zahvaljujem na raspravi. I zaključno bih rekla nekoliko riječi. Treba respektirati da je Agencija za zaštitu osobnih podataka, vrlo mlada institucija. Da u svom radu nije imala od koga učiti, da pokriva područje, cijeli teritorij Republike Hrvatske, da nema niti veliki proračun, niti prostor, niti previše zaposlenih što ovdje stalno prigovoreno. Taj prostor o kojemu se govorilo i o zaposlenicima, institucija mora imati i popratnu službu i ima stručnu službu. Dakle pravnike koje radi poslove nadzora, ali mora imati i pisarnicu, mora imati arhivu. osim toga prostor u kojem smo smješteni, da sada ne obrazlažem dalje, je u staroj zgradi koja ima hodnike. Dakle, te kancelarije su vrlo skromne. Pozivam svakog tko želi da dođe u agenciju da vidi pod kojim uvjetima radimo. Što se tiče promidžbe agencije, radimo sve što možemo. Ali sve je to vezano uz materijalne troškove. Od štampanja brošura, od organiziranja konferencija, seminara, pokušavamo to raditi u suradnji sa drugima kako bi uštedili i imali što manje izdataka. Dakle promocija naša je vezana za materijalna sredstva. Ali moram reći da je to jedan dugotrajan proces. Ne može se odmah postići maksimum, jer zaštita osobnih podataka, što ja uvijek kažem da je Zakon o zaštiti osobnih podataka i osobni podaci, to je jedna karika ili jedan segment ili rekla bih jedno novo pravno područje koje se tek razvija. A moramo znati da informacijsko komunikacijske tehnologije toliko brzo napreduju da ih zakonska regulativa, ni europska niti naša tu ne može sustići. ulažemo napore da učinimo sve što možemo kako bi zaštitili građane. I u tom smislu pokušavamo raditi sustavno na edukaciji. Tu je bila primjedba kako smo u City centru dijeli letke. Pa obilježavali smo Europski dan zaštite osobnih podataka. Već smo 3 godine učesnici toga dana. predstavljamo javnosti zaštitu osobnih podataka, dakle zakon, njihova pravi i instituciju. I u tom smislu mi ćemo nastaviti svoj rad. Radit ćemo na edukaciji građana, dakle i svih onih pravnih subjekata koji krše zakone. Hvala lijepa. agencije podnose izvješća jednom godišnje Saboru i red je da tada ovdje bude nazočan ravnatelj ili čelnik agencije. Prihvaćamo da dođe i zamjenik, da dođe i pomoćnik. Ali prije svega je red da izvješće potpiše i da izvješće brani pred Saborom čelnik agencije. Toliko o tome što šalju zamjenike i jedanput godišnje nemre doć pred Sabor. Nije to dobra navika niti dobra poruka.